Prijedlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Makedoniji o zaštiti prava hrvatske manjine u Republici Makedoniji. Moramo istaknuti da su hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 23.; Predlagatelj Zakona je Vlada Republike Hrvatske. A kod utvrđivanja Dnevnog reda prihvatili smo primjenu hitnog postupka za donošenje ovoga Zakona.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 Izvješća ste primili na sjednice, osim ovih koje niste. Želi li predstavnik predlagatelja uzeti riječ? Da. Državni tajnik u Ministarstvu vanjskih poslova, gospodin Željko Kuprešak. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Pravni status hrvatske manjine, manjinske zajednice u Republici Makedoniji i Ustavno je definiran u okviru skupine tzv. malih etničkih zajednica. Hrvatskoj manjinskoj Hrvatskoj manjinskoj zajednici predodređuje limitirani opseg manjinskih prava i posebično otežani pristup proračunskim sredstvima domicijelne države. Kao protutežu visokim standardima zaštite manjinskih prava u Republici Hrvatskoj, hrvatskoj zajednici u Republici Makedoniji bitno je otežano ostvarivanje prava, elementarnih manjinskih prava od izdavačke djelatnosti, nedostatnog pristupa medijima do zadovoljavanja odgojno obrazovnih potreba. Stoga je tijekom bilateralnih razgovora na najvišoj razini prigodom posjeta Republici Makedoniji, dr. Ive Sanadera, predsjednika Vlade Republike Hrvatske 22. svibnja 2006. godine i gospodina predsjednika Mesića, predsjednika Republike Hrvatske 24. listopada 2006. godine inicirana su pitanja poboljšanja statusa hrvatske zajednice u Republici Makedoniji. Suradnja na području zaštite manjina između Hrvatske i Makedonije ocijenjena je nedostatnom pa je predloženo sklapanje dvostranog međudržavnog ugovora. Tim slijedom Vlada RH donijela je Odluku o pokretanju postupka za sklapanje sporazuma 26. travnja 2007. godine, a pregovori za sklapanje sporazuma održani su u Zagrebu 18. lipnja 2007. godine, te rezultirali usuglašavanjem teksta sporazuma kojega je predložila hrvatska strana i potom je ugovor i potpisan od strane Hrvatske, od bivše ministrice vanjskih poslova, gospođe Kolinde Grabar-Kitarović a sa strane Makedonije Antonija Miloševskog također ministra vanjskih poslova, u Splitu 13. listopada 2007. godine. Makedonska strana ratificirala je 30. siječnja 2008. godine u Sobranju sporazum te uručila obavijest o tome notom od 12. veljače 2008. godine. Temeljem ovoga Ugovora stranke se obvezuju da će pripadnicima manjina osigurati pravo na izražavanje, očuvanje i razvijanje, nacionalnog, kulturnog, jezičnog i vjerskog identiteta, kao i pravo na održavanje i razvijanje manjinskog školstva, odnosno obrazovanja, medija i ostvarivanja njihovih posebnih interesa. Nadalje, stranke se obvezuju da će pripadnicima manjina osigurati slobodu izbora i izražavanja o pripadnosti nacionalnoj manjini, te uživanja svih prava u svezi sa tim izborom, pravo uživanja nediskriminacije, kako je to predviđeno međunarodnim dokumentima, pravo zaštite od svake djelatnosti koja ugrožava ili bi mogla ugroziti njihov opstanak, kulturnu autonomiju, održavanjem, razvojem i iskazivanjem vlastite kulture, te očuvanjem i zaštitom svojih kulturnih dobara i tradicija. Pravo na očuvanje nacionalnog identiteta i vjeroispovijesti, pravo obrazovanja na jeziku i pismu nacionalne manjine, javnu i privatnu uporabu jezika i pisma, te informiranja, kao i upotrebu znamenja i simbola nacionalne manjine, zaštitu ravnopravnog sudjelovanja u javnim poslovima, samoorganiziranju i udruživanju radi ostvarenja zajedničkih interesa te uživanje političkih i ekonomskih sloboda. Sporazum nadalje predviđa osnivanje međuvladinog mješovitog odbora koji će se sastajati najmanje jednom godišnje za zadaćom praćenja i provedbe sporazuma. Možda još samo jednu informaciju. Temeljem popisa od Državnog zavod za statistiku Republike Makedonije iz 2003. godine. U Makedoniji živi 2686 Hrvata Hrvata i ima ih najviše u Skopju i Bitoliji, a u manjim skupinama žive i u ostalim grad ovima srednje i istočne Makedonije. Organizirani su u zajednicu Hrvata u Makedoniji sa sjedištem u Skopju koja je osnovana 1996. a imaju svoje podružnice u Bitoliji, Ohridu, Strugi i Štipu te u Makedoniji djeluje i makedonsko-hrvatsko društvo Marko Marulić sa sjedištem u Bitoliji koje je osnovano 1993. godine. Hvala lijepo. Žele li izvjestitelji radnih tijela? Da. Gospođa zastupnica Ivanka Roksandić. U ime Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, poštovani gospodine predsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, na svojoj sjednici, 3. održanoj jučer 13. ožujka raspravljao je o predloženom Prijedlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Makedoniji o zaštiti prava hrvatske manjine u Republici Makedoniji. Moramo istaknuti da su u raspravi članovi Odbora ukazali na iznimno važnu ulogu koju hrvatska manjina ima u Republici Makedoniji, kao i makedonska manjina u Republici Hrvatskoj. Imaju, ne samo u svojoj zaštiti nacionalnih interesa, nego u cjelokupnom, sveukupnom društvenom životu dviju zemalja, te prije svega i u bilateralnim odnosima država kao važna poveznica i inicijator brojnih aktivnosti i programa. Posebno je potrebno naglasiti da ponovo treba ukazati i na zaključke ovoga odbora koji je još u prošlom sazivu ovog Visokog doma usvojio na sjednici čitav niz prijedloga i zaključaka i zatražio upravo rješavanje mnogih problema hrvatske nacionalne manjine u Makedoniji, a jedan od prvih zaključaka je upravo i potpisivanje jednog ovakvog sporazuma koji je danas ovdje pred nama. Odbor je u više navrata osobito prilikom razmatranja Prijedloga državnog proračuna ukazivao na problem nedovoljno sredstava koji se i u proračunu Republike Hrvatske izdvajaju za te potrebe, a moramo ovdje istaknuti da se u proračunu Republike Makedonije od 2004. nije izdvojio niti jedna kuna, niti jedan euro kako god hoćete, ni jedan denar za potrebe nacionalne manjine, hrvatske nacionalne manjine u Makedoniji. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno odlučio hrvatskom Saboru predložiti da donese Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o zaštiti prava hrvatske manjine u Republici Makedoniji i makedonske manjine u Republici Hrvatskoj predlažemo dakle da se ovaj sporazum usvoji i jer svakako da to znači rješavanje mnogih problema za hrvatsku manjinu u Makedoniji i za makedonsku manjinu u Hrvatskoj. Hvala. U ime Odbora za vanjsku politiku i europske integracije. Vanjsku politiku zapravo. Predsjednik odbora Mario Zubović. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Odbor za vanjske poslove Hrvatskog sabora na 3. sjednici održanoj 14. ožujka 2008. godine razmotrio je Prijedlog zakona potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Makedonije i zaštiti prava hrvatske manjine u Republici Makedoniji i makedonske manjine u Republici Hrvatskoj koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 6. ožujka 2008. godine. Ovaj je prijedlog ovog zakona razmatrao U raspravi su članovi odbora ukazali na iznimno važnu ulogu koju hrvatska manjina u Republici Makedoniji kao i makedonska manjina u Republici Hrvatskoj imaju u sveukupnom društvenom životu dviju zemalja, te u bilateralnim odnosima država kao važna poveznica, poveznica, inicijator brojnih aktivnosti i programa. Posebno je istaknut problem osiguranja potrebnih sredstava za rad hrvatske zajednice u Republici Makedoniji. Na žalost, kako je u raspravi istaknuto u proteklih nekoliko godina nikakova sredstva u proračunu Republike Makedonije nisu izdvajana za rad hrvatske zajednice iako bi se temeljem ovog sporazuma trebala osigurati određena sredstva u proračunu Republike Makedonije za ostvarivanje prava uređenih ovim sporazumom. Kako je u raspravi istaknuto Republika Hrvatska bi trebala i dalje izdvajati značajna sredstva za pomoć i programe hrvatske manjine u Republici Makedoniji. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno odlučio Hrvatskom saboru predložiti da donese Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike i Republike Makedonije o zaštiti prava hrvatske manjine u Republici Makedoniji i makedonske manjine u Republici Hrvatskoj s konačnim U ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Ivo Andrić. Izvolite.

Klub Hrvatske demokratske zajednice smatra da je ovo kvalitetno urađen Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o zaštiti prava hrvatske manjine u Republici Makedoniji i makedonske manjine u Republici Hrvatskoj, s Konačnim prijedlogom Prema popisu stanovništva iz 2001. godine u Republici Hrvatskoj živi 4270 Makedonaca, a u Makedoniji po popisu iz 2002. godine živi 2686 Hrvata. Republika Hrvatska je u svom zakonodavstvu koje tretira nacionalne manjine, njihov status, položaj i prava imala ugrađene odredbe kojom se makedonskoj nacionalnoj manjini osigurava najviši standard sukladno sukladno međunarodnim ugovorima i drugim dokumentima o ljudskim pravima i temeljnim slobodama kao i zaštiti nacionalnih manjina. Hrvatska zajednica u Makedoniji iako brojčano mala izuzetno dobro organizirana imala je pravni status kao mala etnička zajednica i kao takva nije bila u poziciji kao makedonska nacionalna manjina u Republici Hrvatskoj. Dakle, nije mogla crpiti sva prava koja su joj slijedila kao što to ima makedonska manjina u Hrvatskoj. I iz tog razloga je Vlada Republike Hrvatske još u svibnju 2006. pokrenula aktivnosti i inicirala pitanje poboljšanja statusa hrvatske zajednice u Makedoniji. Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o zaštiti nacionalnih manjina i jedne i druge države, i u jednoj i u drugoj državi potpisan je u Splitu 13. listopada 2007. Ovaj dvostrani sporazum Republika Makedonija je ratificirala. Ovim sporazumom i jedna i druga država se obvezuju manjinama osigurati pravo na izražavanje i očuvanje, razvijanje nacionalnog, kulturnog, kulturnog, jezičnog i vjerskog identiteta kao i pravo na održavanje i razvijanje manjinskog školstva, odnosno obrazovanja, medija i ostvarivanja njihovih posebnih interesa. Da nije došlo do potpisivanja ovog sporazuma duboko sam ubjeđen da za 10, 20 godina ne bismo mogli govoriti o hrvatskoj nacionalnoj manjini u Makedoniji, jer bi se siguran sam asimilirala. Ovim sporazumom se također garantira očuvanje i zaštita nacionalnog identiteta, pravo na privatnu i javnu upotrebu jezika i pisma kao i upotrebu znamenja i simbola nacionalnih manjina kao i ono što je najbitnije i za jednu i za drugu manjinu imat će mogućnost zaštite ravnopravnog sudjelovanja u javnim poslovima, samoorganiziranju i udruživanju radi ostvarivanja zajedničkih interesa, te uživanja političkih i ekonomskih sloboda. Stranke su se ovim sporazumom obvezale da će sa posebnom pozornošću pratiti i poticati osnivanje kulturnih i obrazovnih centara. Takvim ustanovama i centrima slati knjige, časopise i ostala sredstva u nekomercijalne svrhe, podupirati izdavačku djelatnost, te će organizirati gostovanje profesionalnih i amaterskih kulturno-umjetničkih skupina, a sve u cilju očuvanja i obogaćivanja identiteta kulture manjina u obje zemlje. Ovim sporazumom se također definira pravo na izvješćivanje putem tiska i radija i televizije na jeziku i pismu nacionalne manjine, ali se i govori o olakšanom pristupu medijima kroz podupiranje izlaženje tiskanih medija na jeziku i pismu nacionalnih manjina, podupiranju emitiranja programa radija i televizije na jeziku nacionalnih manjina kao i poticanje preuzimanja i distribucije radijskog i televizijskog programa matične zemlje. Da bi se ovo moglo i realizirati, obje strane će morati osigurati i odgovarajuća sredstva. Ovim sporazumom Republika Hrvatska još jednom potvrđuje svoju opredijeljenost da skrbi za Hrvate izvan Republike Hrvatske ne samo materijalno nego i međudržavnim sporazumima koji garantiraju poboljšan status manjinskih zajednica. Iskreno se nadam da će ovakvih i sličnih sporazuma u narednom periodu biti još jer postoje države sa kojima nemamo potpisan sporazum, a u kojima žive hrvatske zajednice. Republika Hrvatska je kroz svoje zakonodavstvo osigurala visoke standarde zaštite prava nacionalnih manjina što na žalost nije slučaj u svim zemljama nastalih raspadom bivše Jugoslavije. Navesti ću samo primjer Bosne i Hercegovine koja nema još uvijek ni Zakon o nacionalnim manjinama, a gdje su prava Hrvata jednog od tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, u nekim u nekim segmentima ispod razine prava nacionalnih manjina garantiranih zakonima o nacionalnim manjinama u Republici Hrvatskoj. Stoga se iskreno nadam da će Vlada Republike Hrvatske sukladno svom Ustavu i kao supotpisnica Daytonskog mirovnog sporazuma i kao regionalni lider uključiti se u poboljšanje položaja, odnosno u borbi ne miješajući se u unutarnje stvari Bosne i Hercegovine u pravednoj borbi hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini za njegovu jednakopravnost, suverenitet i konstitutivnost. Drago mi je što je ovdje gospodin Tanković, i on bi također mogao sa svoje pozicije utjecati na rješenje ovih stvari kao i gospodin Pupovac. Da ovaj sporazum neće ostati samo mrtvo slovo na papiru pobrinut će se međuvladin mješoviti odbor koji će pratiti provedbu ovog sporazuma i imati će zadaću razmatranja provedbe sporazuma i podnošenje preporuka vladama u svezi provedbe provedbe sporazuma. Naravno da je za ostvarivanje obveza preuzetih ovim sporazumom nužno osigurati i sredstva, a to će ovim sporazumom biti siguran sam i učinjeno sukladno i nacionalnom zakonodavstvu i sukladno mogućnostima i jedne i druge države. Ove dvije nacionalne zajednice, odnosno manjine će ubjeđen sam, biti poveznica u poboljšanju bilateralnih odnosa između Makedonije i Republike Hrvatske. Klub Hrvatske demokratske zajednice smatra da je ovo kvalitetno urađen Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o zaštiti prava hrvatske hrvatske manjine u Republici Makedoniji i makedonske manjine u Republici Hrvatskoj, s Konačnim prijedlogom zakona i kao takvog će ga podržati. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba HNS-a, gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Nema U ime kluba Nacionalnih manjina, gospodin zastupnik Šemso Tanković. Izvolite. Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Klub zastupnika Nacionalnih manjina je na današnjoj raspravi potvrdio da ćemo glasovati za Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o zaštiti prava hrvatske manjine u Republici Makedoniji i makedonske manjine u Republici

pet manjina, među njima i makedonske manjine, sasvim sigurno mogu vam jasno podastrijeti neke činjenice. Makedonska nacionalna manjina u Hrvatskoj spada sasvim sigurno među najbolje organizirane manjine. Mogu vam to posvjedočiti na temelju čitavog niza činjenica, no spomenuo bih samo da kao veoma česti gost na obilježavanju Ilindena, na obilježavanju makedonske nove godine, vidim i družim se sa mnogim pripadnicima te manjine. Ono što bih možda mogao također naglasiti ima zajedničkoga u povijesti hrvatskoga i makedonskog naroda, jer kao što su i Hrvati tako su i Makedonci dugi niz godina bili osporavani i dovođeni u jednu poziciju gdje su drugi nametali svoj autoritet. Stoga bi se prisjetio mnogih kulturnih veza između Hrvata i Makedonaca. Nemojmo zaboraviti da je upravo u Samoboru tiskana jedna od najljepših knjiga iz makedonske književnosti "Beli mugri". U proteklom mandatu zajedno sa mojim suradnicima bio sam u Makedoniji i imao sam prigodu razgovarati ne samo sa pripadnicima makedonske zajednice nego i sa drugim manjinama, bošnjačkom, albanskom i sasvim sigurno imao sam i kontakte sa Hrvatima u Makedoniji. I ono što mene posebno veseli svaki dolazak iz Hrvatske, hrvatska manjina pozdravlja. Tako su me obavijestili i da ćete vi gospodine predsjedniče uskoro, da će predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić uskoro pohoditi Makedoniju i već se unaprijed vesele tom događaju. Naglašavam, Makedonska zajednica je veoma dobro organizirana i u sustavu financirana i Savjet za nacionalne manjine respektira njihove zahtjeve. Također treba spomenuti da je u 2006. godini makedonska pravoslavna crkva dobila nešto više od 800 tisuća za svoj sustavni rad i ja vjerujem da će ovim sporazumom i hrvatska manjina koja je veoma dobro primljena u Makedoniji, dobiti jedan novi impuls za svoj razvoj i da ponovim još jedanput, podržati ćemo ovaj zakon. Hvala. Zahvaljujem. Sada nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. I prvi prijavljeni je uvaženi zastupnik gospodin Petar Mlinarić. Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege! Ustavna je obaveza Republike Hrvatske brinuti o Hrvatima izvan Republike Hrvatske po članku 10. Ustava Republike Hrvatske. Republika Hrvatska štiti prava i interese svojih državljana koji žive ili borave u inozemstvu i promiče njihove veze s domovinom. Dijelovima hrvatskog naroda u drugim državama jamči se osobita skrb i zaštita Republike Hrvatske. Prekidom državno pravnih sveza s bivšom SFRJ te proglašenjem Republike Hrvatske kao samostalne i neovisne države, veliki broj Hrvata je ostao nastanjen izvan Republike Hrvatske u novonastalim državama Sporazumom između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o zaštiti prava hrvatske manjine u Republici Makedoniji i makedonske manjine u Republici Hrvatskoj. da će pripadnicima hrvatske manjine u Republici Makedoniji i makedonske manjine u Republici Hrvatskoj osigurati pravo na izražavanje, očuvanje i razvijanje nacionalnog, kulturnog, jezičnog i vjerskog identiteta kao i pravo na održavanje i razvijanje manjinskog školstva odnosno obrazovanja medija i ostvarivanja njihovih posebnih interesa. Nadalje, stranke se obvezuju da će pripadnicima hrvatske manjine u Republici Makedoniji i makedonske manjine u Republici Hrvatskoj osigurati slobodu izbora izražavanja o pripadnosti nacionalnoj manjini te uživanja svih prava u svezi s tim izborom. Pravo uživanja nediskriminacije kako je to predviđeno međunarodnim dokumentima, pravo zaštite od svake djelatnosti koja ugrožava ili bi mogla ugroziti njihov opstanak. Kulturnu autonomiju održavanjem, razvojem, iskazivanjem vlastite kulture te očuvanjem i zaštitom svojim kulturnih dobara i tradicija. Pravo na očuvanje nacionalnog identiteta i vjeroispovijesti. Pravo obrazovanja na jeziku i pismu nacionalne manjine, javnu i privatnu uporabu jezika i pisma te informiranja, kao i upotrebu znamenja i simbola nacionalne manjine, zaštitu ravnopravnog sudjelovanja u javnim poslovima, samoorganiziranju i udruživanju radi ostvarenja zajedničkih interesa te uživanje političkih i ekonomskih sloboda. Sporazum predviđa osnivanje međuvladinog mješovitog odbora koji će se sastajati najmanje jednom godišnje i koji će pratiti provedbu sporazuma sukladno međunarodnim ugovorima i drugim dokumentima o ljudskim pravima i temeljnim slobodama kao i u zaštiti nacionalnih manjina a posebice Povelji Ujedinjenih naroda, Općoj deklaraciji o pravima čovjeka, Međunarodnoj konvenciji o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije, Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima, o pravima djeteta, Deklaracija o ukidanju svih oblika nesnošljivosti i diskriminacije na temelju vjere i vjerovanja, Deklaracija o pravima osoba, pripadnika nacionalnih, etičkih, vjerskih i jezičnih manjina. Relevantnim dokumentima usvojenim od Organizacije o europskoj sigurnosti i suradnji, a poglavito dokumentu usvojenom na Konferenciji o ljudskoj dimenziji u Kopenhagenu '90. godine te izvješću sa sastanka Vladinih stručnjaka za zaštitu manjina održanog u Genevi '91. Upravo u ovo vrijeme je Hrvatska bila u plamenu. Kamo sreće da su imali malo više vjere i pažnje prema Hrvatskoj, danas ne bi bilo ono što je bilo, ne bi se dogodilo ono što je bilo '90. i '91. Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Europskoj povelji regionalnim i manjinskim jezicima, Okvirnoj konvenciji za zaštitu nacionalnih manjina i ostalim relevantnim dokumentima Vijeća Europe. Sa ovim zakonom želimo postići reciprocitet hrvatskih manjina u Makedoniji, s obzirom da Hrvatska ima i jedan od najboljih zakona o manjinama i time bi poboljšali uvjete i prava manjinske hrvatske zajednice u Republici Makedoniji. Ovaj prijedlog zakona treba podržati za dobrobit naših Hrvata u Republici Makedoniji. Hvala lijepa. Hvala vam. Nastavit ćemo s pojedinačnom raspravom uvaženog zastupnika gospodina Dragana Vukića. **Vukelić, Branko (HDZ)** Štovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, štovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici! Pred nama je Prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o zaštiti prava hrvatske manjine u Republici Makedoniji i makedonske manjine u Republici Hrvatskoj. Ustavna je obaveza Republike Hrvatske brinuti o Hrvatima izvan Republike Hrvatske. To jasno precizira članak 10. Ustava koji kaže da Republika Hrvatska štiti prava i interese svojih državljana koji žive ili borave u inozemstvu i promiče njihove veze s domovinom. Dijelovima hrvatskog naroda u drugim državama jamči se osobita skrb i zaštita Republike Hrvatske. Ustavna osnova za donošenje ovog zakona leži u članku 139. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske. Veliki dio hrvatskog naroda živi izvan Republike Hrvatske što je posljedica naše vrlo burne povijesti i migracija svih mogućih vrsta od ekonomskih do političkih. Tako da u velikom broju zemalja u svijetu danas žive pripadnici hrvatskog naroda. Jedna od tih država je svakako i Republika Makedonija. Raspadom bivše države jedan dio Hrvata je ostao živjeti u Republici Makedoniji. Njihov broj je po popisu pučanstva u Makedoniji 2002. godine iznosio nešto manje od 3 tisuće, mada se spominje brojka i od 5 tisuća. Nju spominju predstavnici Hrvatske zajednice u Makedoniji. Položaj hrvatske zajednice u Makedoniji koja je vrlo aktivna i što je značajno za istaknuti ovdje nije ni blizu položaja makedonske i drugih nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, jer smo mi prava i položaj nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj definirali Zakonom o nacionalnim manjinama. Status hrvatske zajednice u Republici Makedoniji Ustavom Republike Makedonije je definiran u okvirima u okvirima skupine malih etničkih zajednica što uveliko opterećuje rad zajednice kao i pristup proračunskim sredstvima Republike Makedonije. Hrvatska zajednica u Makedoniji sa sjedištem u Skopju osnovana je 1996. sa podružnicama u Bitoli, Ohridu, Strugu i Štipu a nešto ranije 1993. osnovano je Hrvatsko makedonsko društvo sa sjedištem u Bitoli koje nosi ime "Marko Marulić". Hrvatski i makedonski narod kroz povijest su uvijek imali dobro dobro razumijevanje i suradnju a iz novije povijesti treba spomenuti pomoć našim momcima koji su 1991. napuštali tadašnju jugoslavensku armiju na području Makedonije gdje su spašeni mnogi mladi životi. Za istaknuti je isto tako da je prva osuda agresije Jugoslavenske narodne armije i Srbije na Hrvate, Republiku Hrvatsku došla upravo sa prostora Makedonije uključujući znači sve prostore bivše Jugoslavije od pojedinih političkih stranaka koje djeluju u Republici Makedoniji. Rekao sam da je hrvatska zajednica u Makedoniji dosta aktivna a njen položaj je možda težak radi ukupne slike makedonskog društva koje prolazi teško tranzicijsko vrijeme. Ovaj sporazum je plod dugogodišnjeg nastojanja Vlade Republike Hrvatske da popravi položaj hrvatskih zajednica u svim zemljama gdje žive Hrvati ali i politike Vlade koja usko surađuje s predstavnicima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj na poboljšanju njihovih ukupnih prava jer opredjeljenje Vlade je da su baš manjine mostovi suradnje između pojedinih država. Tako se nakon posjete hrvatskog premijera gospodina gospodina Ive Sanadera Makedoniji pokreće inicijativa za sklapanje dvostranog međudržavnog ugovora kojim će se popraviti položaj hrvatske manjine u Makedoniji i makedonske u Republici Hrvatskoj. Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o zaštiti prava hrvatske manjine u Republici Makedoniji i makedonske manjine u Republici Hrvatskoj potpisan je 13. listopada 2007. Ovim sporazumom Republika Hrvatska i Republika Makedonija se obavezuju da će pripadnicima manjina u svojim državama osigurati prava na izražavanje, očuvanje i razvijanje nacionalnog, vjerskog, kulturnog, jezičnog identiteta odnosno pravo na manjinsko školstvo, pravo na obrazovanje, medije itd. Znači, ovim sporazumom se nude najveći europski standardi za manjine u obje države. Mi u ovom domu smo imali Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2006. godinu za potrebe nacionalnih manjina. To izvješće je usvojeno i mogli smo se uvjeriti na koji način Republika Hrvatska skrbi o nacionalnim manjinama. Vlada HDZ-a će i dalje nastaviti provoditi politiku brige i dobre suradnje sa nacionalnim manjinama ali će nastaviti voditi brigu i za Hrvate i hrvatske zajednice po svijetu. Nakon niza sporazuma o zaštiti nacionalnih manjina koje je potpisala Vlada Republike Hrvatske a spomenut ću samo neke kao što su Sporazum između Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore, Republike Hrvatske i Republike Italije, Republike Hrvatske i Republike Mađarske. Usvojit ćemo i ovaj zakon kako bi položaj hrvatske zajednice u Makedoniji bio bolji a veze s domovinom jače i kako bi nastavili dobru suradnju sa Makedonskom nacionalnom zajednicom u Republici Hrvatskoj. Pridružujem se željama gospodina Lužanskog koji je govorio i o teškom položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini s nadom da će se u skorom vremenu stanje prava hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini značajno popraviti. Hvala lijepo. Hvala vam, gospodine zastupniče. Slijedeći prijavljeni za pojedinačnu raspravu je poštovani zastupnik gospodin Rade Bošnjak. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodo predstavnici Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Pozdravljam donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o zaštiti prava hrvatske hrvatske manjine u Makedoniji i makedonske manjine u Republici Hrvatskoj, i želim nekoliko riječi kazati o tome. Ustavna je obveza Republike Hrvatske skrbiti se za Hrvate koji žive izvan Republike Hrvatske u najširem smislu te riječi. Republika Hrvatska je također dužna u skladu s međunarodnim ugovorima i drugim dokumentima o ljudskim pravima i temeljnim slobodama kao i o zaštiti nacionalnih manjina osigurati konzumiranje prava nacionalnim manjinama u Republici Hrvatskoj onako kako je to utvrđeno ovim dokumentima. Donošenjem ovog zakona Hrvatska čini još jedan korak u ispunjenju svojih obveza prema Hrvatima koji žive i borave izvan Republike Hrvatske u ovom slučaju Hrvata u Makedoniji kao i prema nacionalnim manjinama u Republici Hrvatskoj i u ovom slučaju konkretnom makedonske manjine u Hrvatskoj. Hrvati u Makedoniji nisu priznati kao nacionalna manjina nego kao mala etnička zajednica i obzirom na njihov nepovoljan položaj prisutan je proces asimilacije. Hrvati u Makedoniji organizirani su u Zajednicu Hrvata u Makedoniji sa sjedištem u Skopju utemeljene 96. godine a svoje podružnice ima u Bitoli, Ohridu, Strugi i Štipu. Također djeluje i Makedonsko-hrvatsko društvo "Marko Marulić" sa sjedištem u Bitoli koje je nešto ranije utemeljeno. Bitno je naglasiti da je utemeljen i lektorat hrvatskog jezika 1998. godine na Filozofskom fakultetu "Ćiril i Metodije" u Skopju ali isto tako je bitno reći da u Makedoniji nema posebnih emisija na hrvatskom jeziku a putem kabelske televizije moguće je pratiti Hrvatsku radio-televiziju program prvi i drugi odnosno HRT Plus. Bitno je također kazati da nema dvojezičnih napisa, a djeca sve manje govore hrvatskim jezikom. Tečaj Hrvatskog jezika organiziran je i organizira samo zajednica Hrvata u Skopju. Što se tiče skrbi i brige Makedonije za hrvatsku hrvatsku manjinu u Makedoniji, mislim da je bitno kazati da Republika Makedonija je prvi put 1999. godine dodijelila po 9,5 tisuća maraka zajednici Hrvata u Makedoniji i makedonsko-hrvatskim društvima u Skopju, a makedonsko-hrvatskom društvu u Bitolji 12 tisuća i 700 maraka. Za 2000. i 2001. godinu sredstva nisu odobrena. Za 2002. godinu zajednica Hrvata je dobila 2 tisuće 700 eura, dok za 2003., 2004., 2005., 2006., 2007. ponovno nije izdvojeno ništa za potrebe Hrvata u Makedoniji. Nasuprot tomu Hrvatska je samo u 2006. godini za makedonsku manjinu izdvojila milijun 333 tisuće i 281 kunu. Pozdravljam nastojanja Vlada koja idu u smjeru osiguranja uvjeta nacionalnim manjinama za zaštiti i ostvarenja njihovih prava u punom smislu te riječi kao i napore kojima se pomaže Hrvatima koji žive i borave izvan Republike Hrvatske i u ostvarivanju njihovih prava kao nacionalnih manjina ili kao dijelova hrvatskoga naroda u drugim državama posebice kada su u pitanju Hrvati u Bosni i Hercegovini. Želim podsjetiti na činjenicu da se protiv svih pravila demokracije Hrvatima u Bosni i Hercegovini kao suverenom i konstituivnom narodu uskraćuju elementarna prava zajamčena Daytonskim sporazumom čiji je potpisnik i Republika Hrvatska i …/Govornik se ne razumije./… u Bosni i Hercegovini. Daytonski sporazum se mijenja, dograđuje i dopunjuje na štetu Hrvata još od 2001. godine. Rezultat tih promjena jest oduzeti mehanizmi zaštite i …/Govornik se ne razumije./… nacionalnih interesa. Uskraćuje se pravo na institucije i …/Govornik se ne razumije./… na hrvatskom jeziku, pravo na obrazovanje na hrvatskom jeziku, pravo na televizijski kanal na hrvatskom jeziku. Želim samo kazati da je postojala Hrvatska radio televizija regionalnog karaktera kojoj je oduzeto pravo zvati se Hrvatska, sada se zove Hercegovačka. Iako puno šire djeluje od teritorijalnog pojma Hercegovine. Dakle, hrvatski narod u Bosni i Hercegovini se diskriminira iako im Ustav Bosne i Hercegovine jamči status suvremenog i konstitutivnog naroda. Od Republike Hrvatske i njenih institucija očekuje se nastavak skrbljena za položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini i vjerujem da će to biti i snažnije nego u proteklom periodu. Kao što vjerujem da dijelim vaše mišljenje i razumijevanje kada kažem da je to vitalno pitanje cjelovitog hrvatskog korpusa. Razumijevajući u potpunosti položaj hrvatske manjine u Makedoniji, kao i zbog makedonske manjine u Hrvatskoj podržavam donošenje ovoga Zakona. Zahvaljujem. Hvala lijepa gospodine zastupniče. Došli smo do četvrte od šest do sada prijavljenih pojedinačnih rasprava. Dajem riječ uvaženoj zastupnici gospođi Ivanki Roksandić. Hvala gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege državni tajniče, samo nekoliko riječi. Mislim da su moji kolege istaknuli važnost potpisivanja ovoga Sporazuma, a ja ću izreći danas da sam sudjelovala u prošlom sazivu ovoga Visokoga doma, u radu Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i sudjelovala u radu pododbora za Hrvate u europskim zemljama koji je djelovao unutar ovoga Odbora. Moram istaknuti da je ovaj pododbor pododbor raspravljajući o situaciji koja se, u kojima žive Hrvati u europskim zemljama, u 9 europskih zemalja potaknuo čitav niz rješavanja problema, prije svega problema stjecanja hrvatskog državljanstva, zbog sve veće asimilacije Hrvata u zemljama i u narode u kojima žive. Moram isto tako istaknuti da smo potaknuli izradu krovnog zakona o Hrvatima izvan Republike Hrvatske, on je započet, koliko ja imam saznanja, takav jedan zakon za izradu u Ministarstvu vanjskih poslova, europskih integracija i Ministarstvu pravosuđa. Iskreno se nadam da će on ugledati svjetlo dana i da će kao takav jednostavno pokušati riješiti sve probleme s kojima se susreću Hrvati ne kao konstitutivni narod nego kao nacionalna manjina u europskim zemljama. Što reći o ovoj maloj, ali zaista snažnoj i vrlo aktivnoj zajednici Hrvata u Makedoniji. U dva navrata boravila sam u ovoj zajednici i mogu reći, nije njih ništa manje ni više nego što je Makedonaca u Hrvatskoj, naime 0,1% je Hrvata u Makedoniji i toliko je Makedonaca u Hrvatskoj. Ali nažalost do potpisivanja ovoga Sporazuma oni nisu mogli ostvariti niti prava financiranja za rad svojih udruga, svojih organizacija i svojih zajednica, jer nije bilo jednog ovakvog bilateralnog sporazuma. Za razliku od Makedonaca u Hrvatskoj koji su zbog Ustavnog zakona i zbog svega onoga što Republika Hrvatska čini na očuvanju i tradicije svojih nacionalnih manjina i običaja i financiranja udruga. Što su ostvarili, to smo danas već čuli Makedonci u Hrvatskoj. Moram vam reći da osim zajednice Hrvata u Makedoniji i makedonsko-hrvatskog društva, koji snažno čuvaju hrvatski nacionalni nacionalni identiteti biće oni sudjeluju u cjelokupnom, kulturnom i društvenom životu Makedonije. Dakle, oni su sveprisutni svojim književnim uracima, svojim likovnim uracima, svojom dramskom sekcijom koja je snažna, koja uključuje sve veći broj mladih ljudi koji na taj način čuvaju hrvatski jezik. Moram istaknuti da naše Ministarstvo obrazovanja, znanosti i športa financira učenje hrvatskog jezika u makedonskoj zajednici jedanput tjedno dolazi učitelj hrvatskog jezika i sve veći broj mladih ljudi uključuje se učenje hrvatskog jezika, jer nažalost mladi slabo govore Hrvatski. Snažno je i izdavaštvo na Hrvatskom, no izlazi i Hrvatska riječ kao tromesječnik, izlazi i još neki časopisi u kojima uglavnom objavljuju hrvatski književnici ali koji su priznati i kao makedonski književnici. Moram istaknuti i jednu važnu akciju koju je misija pokrenula u Republici Makedoniji na čelu sa monsinjorom Cirimotićem, inače direktorom Caritasa u Skopju koji je pokrenu jednu humanitarnu akciju u koju su uključeni ne samo Hrvati u Makedoniji nego cjelokupni kulturni kulturni djelatnici Makedonije, poznati i priznati umjetnici, dramski umjetnici, režiseri koji su pokrenuli akciju, glazbenici za kupovinu prvih orgulja, crkvenih orgulja u Republici Makedoniji. I evo, mislim da sve ovo što smo danas čuli i ovo što očekuju Hrvati u Makedoniji, a to je prije svega potpisivanje ovog sporazuma jer 31. siječnja je Sobranje ove godine ratificiralo ovaj sporazum. Mislim da će to biti dobar dobar put suradnje između dvije Republike u bilateralnim odnosima, ali i u priznavanju vlastitih nacionalnih manjina. I mislim da nema uopće spora da se ovaj sporazum potvrdi i u Hrvatskom saboru. Hvala vam lijepa. Za repliku se javio uvaženi zastupnik gospodin Šime Lučin. Izvolite. **Lučin, Šime (SDP)** Hvala lijepo. Mislim da za nikoga zapravo nema u ovoj sabornici nije upitno da treba potvrditi, odnosno ratificirati ovaj sporazum. Dakle, prihvatiti ovaj zakon. Međutim, kolegice jučer smo o tome razgovarali o tome i na odboru. Čini mi se zapravo da je suština u iskazivanju skrbi za Hrvate, u Makedoniji kao i drugim europskim zemljama. Da bi je trebalo na određeni način i materijalizirati. Vi znate da je jedan od osnovnih problema zašto Hrvati koji su na razini etničke skupine u Makedoniji ne primaju ništa novaca od makedonske Vlade, odnosno makedonskog Parlament. Iz jednostavnog razloga, jer oni formalno ne primaju ništa novaca ni od hrvatskog Parlamenta, odnosno hrvatske Vlade. I zapravo ukoliko ovaj sporazum ne bude pratio i to da se bar nekakvi novci, pa za početak ako ih nema dovoljno na simboličkoj razini, ne upute toj etničkoj skupini, odnosno Hrvatima u Makedoniji mislim da on neće imati određenu težinu. S druge strane, mislim da je jako dobro što hrvatska Vlada financira makedonsku zajednicu u Hrvatskoj. Mislim da je prošle godine čuli smo, negdje oko 600 000 kuna. Ove će godine to biti i više. Ne vidim razloga zašto otprilike takav iznos novaca ne bi bio kao pomoć dat Makedoncima, pardon Hrvatima u Makedoniji. Inače, mislim da ta cijela politika financiranja Hrvata izvan Hrvatske nije dobro uređena. Mi smo na predzadnjoj sjednici Odbora za ljudska prava i nacionalne manjine imali i izraženo nezadovoljstvo Ministarstva vanjskih poslova sa ukupnim financiranjem, odnosno pomoći Hrvata izvan Hrvatske. Prema tome, mislim da bi generalno hrvatska Vlada pa i ovaj Parlament trebali posvetiti dužnu pažnju i sa ove materijalne strane tom financiranju. Možda je sad kad je riječ o Hrvatima u Makedoniji prilika da se to i na određeni način ispravi prilikom posjeta predsjednika Parlamenta. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa. Čut ćemo i odgovor na repliku. Zastupnica Roksandić. Ispričavam se. Ja se potpuno slažem sa vama i jučer sam to istaknula na sjednici ovoga odbora. No međutim, da nema i ove male potpore, male potpore iz Republike Hrvatske Zajednica Hrvata u Makedoniji ne bi mogla djelovati. Vjerujte kolegica Čuhnil i ja smo prošle godine boravili u ovoj zajednici i moram priznati pokrenuli nekoliko akcija. Neću sada napominjati, možda bi bilo i dobro evo Vlada je preko Ministarstva za vanjske poslove izdvojila 8 i pol tisuća eura, pa 10000 eura za “Društvo Marko Marulić“, pa 15000 eura u 2006. godini još jednom za ovo društvo pol tisuća eura Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija za različite udruge. To je sve malo. Prema onome što ću ja sada iskazati milijun 333 za rad Makedonske zajednice u Hrvatskoj. Prema onome izvješću iz ovog izvješća o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina koji smo neki dan raspravljali u ovom Saboru kroz razno različite potpore udrugama, vijećima i svakako da slažem da će sporazum ovakav, upravo ovaj sporazum omogućiti i veće izdvajanje i morati potaknuti naša ministarstva za što veće izdvajanje za rad udruga, različitih oblika organizacija ne samo Hrvata u Makedoniji, nego u svim europskim zemljama. To se s vama slažem da trebamo svi zajedno poraditi na tome. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala vam lijepa. Sada pozivam za slijedeću pojedinačnu raspravu uvaženog zastupnika gospodina Boru Grubišića. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Moram reći da podržavam ovaj Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Makedonije kojim se osiguravaju visoki standardi zaštite prava hrvatske manjine u Republici Makedonij, kao i makedonske manjine u Republici Hrvatskoj. Kada govorimo o Republici Makedoniji i makedonskom narodu i građanima Makedonije, kada govorimo o Makedonskoj državi koja je nastala raspadom bivše Jugoslavije onda moramo reći da postoji jedna duga, duga poveznica prijateljstva i razumijevanja između ova dva naroda i onda od onda još kada i nije postojao državno-pravni okvir za ova dva naroda. Ne bih podsjećao na dakle povijesne činjenice. Mislim da smo svi ovdje dovoljno upućeni u povijest da o tome vrlo dobro znamo, odnosno ono o čemu ja sada govorim. Nakon dakle, utemeljenja država Makedonije, Republike Makedonije, Republike Hrvatske to se prijateljstvo nastavilo i u državnim okvirima i evo danas smo ovdje svjedoci da ratificiramo jedan prijedlog, odnosno zakon kojega je makedonski Parlament ili Sobranje kako to kažu već ratificirao. Također, pozdravljam i oformiranje mješovitog odbora ove dvije države koje će pratiti provođenje ovog sporazuma koji osigurava kažem visoke standarde zaštite prava obje manjine u ove dvije naše države. Ovdje je bilo riječi o tome da je Hrvatska zajednica u Makedoniji doduše malobrojna, vrlo aktivna i snažna, a također evo ova činjenica da je makedonski Parlament ratificirao ovaj sporazum govori o tome da ta naša zajednica u Makedoniji radi, djeluje, sudjeluje u društvenom životu i radu Makedonije u mjestima u kojima žive od Skopja, Bitole, Struge, Štipa itd. bez ikakvih incidenata, bez diskriminacijskih ispada, bez animoziteta, bez ograničenja i nekakve supresije. Jasno da Hrvatska država prema Ustavu skrbi o Hrvatima izvan Hrvatske, ali jasno je da i to da naše Ministarstvo vanjskih poslova i predstavnici Vlade trebaju poraditi na reciprocitetu u odnosu na ova materijalna davanja, odnosno resurse o kojima je govorio gospodin Lučin, kako bi ta naša hrvatska manjina, odnosno predstavnici manjine i opstali i imali kvalitetan program koji koji jedna manjina može u jednoj državi imati i izvršavati ono što je osmišljeno programom za hrvatsku nacionalnu manjinu u Makedoniji. Meni je drago čuti da je hrvatska Vlada izdvojila u raznim oblicima gotovo 200 tisuća eura za rad makedonske makedonske nacionalne manjine u Hrvatskoj i svih onih oblika koje ona ima, kulturnih, prosvjetnih i ostalih, ali bilo bi lijepo također saznanje da je to isto u dogovorima dogovorima hrvatske Vlade i predstavnika Ministarstva vanjskih poslova ugovoreno u Republici Makedoniji, jasno da moramo reći pri tome shodno mogućnostima države Makedonije. Dakle s obzirom na ovo kažem vrlo aktivne nacionalne manjine u ove dvije države, dakle makedonske u Hrvatskoj i hrvatske nacionalne manjine u Makedoniji, mislim da te dvije manjine upravo i jesu most i zalog daljeg prijateljstva ova naša dva naroda, stara europska naroda i ove naše dvije europske države koje, a obje očekuju uskoro i pristupanje i uključivanje u Europsku uniju. Hvala vam lijepo. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepo poštovani zastupniče Grubišiću. Jedna tablica za repliku je podignuta. Poštovani zastupnik Šime Lučin. Hvala lijepo. Samo jednu rečenicu poštovani kolega. U međunarodnim odnosima i odnosima između dviju država pojam reciprociteta je dobar, on se tamo gdje može, a uglavnom se može na većini prostora, odnosno područje i uvodi. Međutim, kada je pitanje manjinskih prava i nacionalnih manjina, to je ako pročitate i nekakve konvencije i direktive itd. o manjinskim pravima, vidjeti ćete da ne bi bilo pametno i politički mudro inzistirati na reciprocitetu. Prava manjina su jedan specifični prostor gdje se pojam reciprociteta u međunarodnom pravu pa ako hoćete i odnosima zapravo uopće ne spominje i ne bi ga bilo dobro spominjati, a posebno ne na njemu inzistirati.

politici ili ne znam ni ja čemu i ostvarivanju prava nego govorim o mogućnostima da se našoj nacionalnoj manjini pomogne i putem makedonskog proračuna evo u tome se, kao što mi pomažemo makedonskoj, o tom se reciprocitetu radi a nikakvom drugom reciprocitetu jel'. Jasno rekao sam, u okvirima mogućnosti makedonske države Zahvaljujem. I posljednji prijavljeni za pojedinačnu raspravu o ovoj točci je gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. **Beus Richembergh, Goran (HNS)** Poštovani gospodine potpredsjedniče želim se pridružiti raspravi o prijedlogu da se potvrdi Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Makedonije i to podsjećajući da je zaštita nacionalna manjinskih prava kao jedan od važnih elemenata ovoga sporazuma ili možda čak i najvažniji, zapravo jedan od elemenata po kojemu se mjeri demokratičnost i otvorenost svakoga društva. Standardi koji se uspostavljaju u odnosima prema nacionalnim manjinskim zajednicama one su lakmus papir koji svjedoči o zrelosti društva da promišlja svoje izazove kao zajednički problem svih svojih državljana. Način na koji je to riješeno prijedlogom ovoga sporazuma, odnosno sporazumom koji je već parafiran, potpisan pa onda i već ratificiran Sobranju, mislim da stvara dobre osnove da se uvjeti u kojima djeluju nacionalne manjinske zajednice kako makedonska u Hrvatskoj tako i hrvatska u Makedoniji razvijaju u pravcu stvaranja kulturne autonomije i svih onih elemenata koji će omogućiti očuvanje nacionalnoga identiteta. Međutim, u ovome konkretnome slučaju položaj manjina može se sagledati u kontekstu višestoljetnih kulturnih, političkih, gospodarskih i svih drugih veza koje vežu s jedne strane makedonski, s druge strane hrvatski narod. Ne radi se tu samo o zajedničkome iskustvu odnosno 91. nego se radi zapravo i o mnogo dubljim ne samo političkim vezama koje su vezale povijesti dvaju naroda. Još od nacionalno romantičnog ili romantičarskog perioda, a osobito iz vremena afirmacije i stasanja moderne makedonske nacije ili djelovanja braće Miladinov. Međutim, to je samo kontekst, povijesni kontekst. Ono što može i jest relevantna tema je pitanje ukupnih odnosa Republike Hrvatske i Republike Makedonije, odnosno jedne više razine odgovornosti. Hrvatska zajednica u Makedoniji se razlikuje od drugih hrvatskih zajednica u drugim zemljama u nekoliko kriterija. Niti su Makedonci u Hrvatskoj niti Hrvati u Makedoniji tzv. autohtone manjine, odnosno manjine koje nastavaju te zemlje stoljećima već su one nastale tijekom posljednjih desetljeća, formirale se i funkcioniraju. No, međutim, drugi element koji bitno čini razliku je interes Republike Hrvatske za stanjem u regiji. Republika Makedonija ovoga časa nalazi se u vrlo delikatnoj situaciji i to iz više razloga. Jedan je opći tranzicijski koji se dotiče političkih i ekonomskih okvira. Drugi je pitanje identiteta i zbog samog geopolitičkog položaja susjeda, političkih referenci svojih susjeda, ali i imena države, jednog problema s kojim se mi nismo susretali, a Makedoniju opterećuje praktički od 91. odnosno 92. godine. Odgovornost Hrvatske je utoliko veća što odgovorna politička elita mora prihvatiti činjenicu da se od Hrvatske očekuje proaktivna regionalna politika. A to između ostaloga znači i praktičnu pomoć susjedima, praktičnu pomoć svim zemljama u regiji koje to mogu od nas tražiti i imaju što dobiti. A u ovom konkretnom slučaju pomoć Makedoniji. Pomoć u izgradnji institucija. Pomoć u svim onim elementima koji opterećuju zemlju u tranziciji od korupcije, ekonomskih odnosa, razvoja, zajedničkih regionalnih inicijativa, danas sutra zajedničkoga članstva i u NATO saveza ali i u Europskoj uniji. U tome smislu ne bi bilo dobro zagovarati reciprocitet u ničemu, pa čak niti u ekonomskim odnosima. Tu Republika Hrvatska može i mora odigrati aktivnu ulogu, iskoristiti priliku koja se od nje i očekuje da se razumijemo, jer makedonska javnost, makedonski narod pa i država u Hrvatskoj vide prijatelja, uspješnijeg prijatelja, naprednijeg prijatelja od kojega može učiti i s kojim želi surađivati. U tome smislu podržavam prijedlog sporazuma i nadam se da se on neće reflektirati samo i isključivo kroz djelatnost nadležne uprave u Ministarstvu vanjskih poslova kad je riječ o Hrvatskoj zajednici u Makedoniji odnosno putem Vijeća za nacionalne manjine kad je pitanje položaja i potpore Makedonskoj zajednici u Hrvatskoj nego da će imati efekte i na sve ostale koji mogu utjecati na kreiranje proaktivne regionalne politike i aktivnoga partnerstva s Makedonijom. U tome smislu mi je žao što se ovaj sporazum sklapa tek 2008. odnosno ratificira, jer znademo da je Makedonska zajednica u Hrvatskoj oformljena, konstituirana u institucionalnom smislu još početkom '90.-tih godina, a Hrvatska u Makedoniji još '96. Utoliko se moglo i ranije. I obzirom da sam nažalost mora propustiti priliku govoriti u ime kluba, dozvolite samo da kažem da će zastupnici Hrvatske narodne stranke poduprijeti i pozdraviti ratificiranje ovoga sporazuma u Hrvatskome saboru. Hvala lijepo. Hvala vam lijepa. Evo time je iscrpljena prijavljenih za pojedinačnu raspravu. Želi li na kraju predstavnik predlagatelja? Hvala lijepa. Državni tajnik Kuprešak je s razlogom očito zadovoljan sa razinom razumijevanja i potpore koju je Sabor pokazao za zaštitu prava hrvatske manjine u Republici Makedoniji i sigurno je da potvrđivanjem ovoga sporazuma ne prestaje taj posao na zaštiti prava manjine nego tek i počinje. Hvala lijepa. Sada ova, zaključujem raspravu o Konačnom prijedlogu zakona o potvrđivanju ovoga sporazuma. I o njemu ćemo glasovati čim se za to steknu potrebni uvjeti.